Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređeno na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 200 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prva

o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

amandman.Podsećam vas da je članom 50. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 204, za – 203, uzdržan – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

smo završili glasanje o budžetu.Želim samo da vas podsetim da ćemo sutra imati raspravu u načelu o tačkama dnevnog reda od 2. do 15. To je sreda. Prekosutra, u četvrtak će biti Predlog zakona o referendumu, a u popodnevnim satima postavljanje pitanja Vladi i glasanje o Predlogu zakona o referendumu nakon postavljanja pitanja Vladi. U petak nastavljamo sa radom vezano za 16. i 17. tačku i amandmani od 2. do 15. tačke i biće glasanje.Zahvaljujem.